kako je jučer i najavljeno, a to je - Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2008. godinu Predlagatelj: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Nacionalna zaklada podnijela je ovo izvješće na temelju članka 6. Zakona o nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za rad i socijalno pravo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Cvjetana Plavša Matić, upraviteljica zaklade. Izvolite. **Plavša-Matić, Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovana gospodo zastupnici i gospođe zastupnice. Izvještaj Nacionalne zaklade za 2008. godinu je u stvari ujedno i izvještaj o petoj godini djelovanja Nacionalne zaklade. To je godina u kojoj smo sukladno strateškim ciljevima raspisali pet natječaja i četiri poziva za iskaz interesa potičući i davajući podršku različitim oblicima djelovanja organizacija civilnog društva. na što smo posebno ponosni u 2008. godini što je istaknuto u ovom izvještaju je mreža naših pridruženih partnera, cijela jedna infrastruktura koja je umrežila postojeće kapacitete i usmjerila ih na ujednačavanje regionalnog razvoja civilnog društva uz adekvatnu financijsku podršku. Kad govorimo o tom regionalnom razvoju govorim u stvari o tom programu regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacije civilnog društva na lokalnoj i regionalnoj razini koji predstavlja ispunjenje jednog od ključnih strateških ciljeva kako Nacionalne zaklade, tako i jedan od ciljeva Nacionalne strategije koju je usvojila Vlada Republike Hrvatske, a odnosi se na stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Značajan zaokret učinjen je i sa uvođenjem decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnog društva kojim Nacionalna zaklada financira kratkoročne građanske inicijative kroz natječaj nas doprinos zajednici i provodi u partnerstvu sa četiri četiri regionalne zaklade u Osijeku, Puli, Splitu i Zagrebu. Na taj način se istovremeno izgrađuje i jača društveni i financijski kapital lokalne zajednice što je ključna karika sa jedne strane njezina održiva razvoja, a s druge strane povezivanja i aktiviranja građanki i građana kojima se povećava razina njihove uključenosti, zauzetosti i solidarnosti u postizanju razvoja zajednice u kojoj žive i rade. U vremenima globalne financijske krize koja se počinje osjećati u Hrvatskoj važno je napomenuti da je zahvaljujući ulaganjima Nacionalne zaklade u podršku organizacijama civilnog društva omogućeno zapošljavanje, odnosno radni odnos za ukupno 704 osobe, odnosno uključivanje ukupno 446 volonterke i volontera u projekte razvoja lokalne zajednice i demokratizacije hrvatskog društva. Ono što je isto tako važno je da smo u prošloj godini uspjeli završiti IMPACT, Europski centar za međusektorsku suradnju u Zadru čime se Republika Hrvatska pozicionira na karti Europe kao još jedna zemlja koja u stvari ulaže u međusektorsku suradnju. Jer sličan takav centar postoji samo u Cambridgu i evo sada smo uspjeli takav centar napraviti i u Zadru i on će biti u stvari centar izvrsnosti za povezivanje sva tri sektora što nevladinog neprofitnog sektora, što javnog, što profitnog sektora. I naravno naš izvještaj je detaljan u smislu prikazivanja prihoda, rashoda i svih onih potpora koje smo dodijelili organizacijama civilnog društva. Evo hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. I u ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, upraviteljice i kolege zastupnici. Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2008. godinu je afirmitivan, informativan i markentinški dobro pripremljen rad koji uz poneku dobronamjernu kritiku treba u svakom slučaju prihvatiti. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva registrirana je u studenom 2003. godine sa osnivačkim ulogom od 2 milijuna kuna i kontinuiranim priljevom sredstava od dijela prihoda od igara na sreću i sredstava državnog proračuna. Nacionalnoj zakladi je odobrena institucionalna potpora Odjela britanske Vlade za međunarodni razvoj, a upravljat će i programom financijskih potpora u okviru CARDS programa Europske unije za razvoj neprofitnog socijalnog poduzetništva. S obzirom na navedene prihode, druge donacije domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, te prihode od vlastite djelatnosti Nacionalna zaklada svrstava se u kategoriju javnih mješovitih zaklada. Osnovana s temeljnom svrhom promicanja i razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo koji unapređuju demokratske institucije društva kao i drugim programima kojima se ostvaruje temeljna svrha ove zaklade. U posljednjih pet godina od osnivanja vrijednost projekata koji su ostvareni kroz programe Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva je neupitna. I takvim inicijativama svakako treba dati svesrdnu podršku. Istaknuo bih primjerice jedan od projekata o kojima se sve češće govori i koji postiže sve bolje rezultate, a to je terapijsko jahanje kao svijetli primjer ulaganja u rad s osobama sa invaliditetom. Također je za svaku pohvalu što su 704 osobe preko programa zaklade ostvarile radni odnos, kao i što je u projekt uključeno 4462 volontera. Govoreći o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva, držim da je njen glavni interes ostvarivanje općeg dobra i interesa. zato smatram da bi se i ostali akteri, pogotovo mediji trebali više uključiti u promicanje programa od općeg interesa, kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini. Primjera radi, ne sjećam se da je previše medijskog prostora dobila volonterska inicijativa "Zabočka kuharica" koju je nagradio i UNESCO, ali mediji svakodnevno obasipaju time što jedu, kako dišu i kad su trepnuli pojedini dokoni i isprazni likovi našeg, nazovimo jet seta. Promovirajući sve češće to kao neke vrijednosti, razne oblike takvog ponašanja koji nemaju veze sa zdravim razvojem. S druge strane, najveća promocija aktivnosti je realizacija dobrih programa koji se promoviraju sami i kao takvi su najbolje prepoznati i prihvaćeni u javnosti. Uz to, neki od korisnika financijskih potpora iz Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i sami su izrazito prisutni u javnom životu, primjerice GONG koji bi svojim autoritetom također mogli doprinijeti prepoznavanju i širenju ostalih programa na kojima zaklada radi. Nadalje, povezivanjem 4 nacionalne zaklade u Osijeku, Puli, Zagrebu i Rijeci kroz inicijativu "Naš doprinos zajednici" život u tim zajednicama je poboljšan. Pitanje je što je s ostalim regijama u kojima bi zaklada trebala isto tako imati svoju aktivnu ulogu nastojeći unaprijediti život i u ostalim dijelovima Hrvatske. Izvještaj koji je u svakom slučaju hvale vrijedan po meni može imati jednu kritiku jer ne sadrži dovoljno podataka o povratnim informacijama o utrošenim sredstvima za pojedine programe, odnosno o rezultatima provedbe programa. U budućnosti mislim da bi to bilo dobro da se o tome vodi računa da bi se trebalo više pažnje posvetiti povratnim informacijama s terena kako bi se dobila prava slika o tome na kojim programima bi se zaklada trebala još više angažirati od ovoga što sada radi. I na kraju o transparentnosti. Kad god se govori o transparentnosti, pogotovo financijskih izvještaja, najglasnije su upravo brojne organizacije civilnog društva. Ne sumnjajući u to da zaklada na najtransparentniji način koristi respektabilna sredstva kojima raspolaže, držim da je rashodovna strana trebala biti transparentnija, odnosno puno detaljnije prikazana nego što je u ovom izvještaju. Podsjećam da za prošlu godinu uz ostalo govorimo o 155 tisuća proračunskih kuna i gotovo 43 milijuna 281 tisuća kuna prikupljenih priljevom sredstava od dijela prihoda od igara na sreću. Znači to su sredstva koja su itekako respektirajuća i o kojima u svakom slučaju treba vodit računa. Gledajući moto zaklade, "Važno je imati podršku" poručio bih podršku imate za daljnji rad, a dobronamjerne kritike uvažite kako bi budući rezultati bili još bolji i klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovo izvješće. Hvala. Poštovani potpredsjedniče, gospođo upraviteljice, kolegice i kolege. Prema ovom izvještaju, ali i ne samo prema njemu, mi zakladu razumijemo kao recimo tako krovnu firmu koja će razgovarati o programima, o dodjeli novčanih potpora, ali i o događanju unutar ovog sektora kojeg zovemo civilno društvo. To je i zbog ovog što je kolega Kunst rekao da se radi o značajnim novcima, ali i zbog društvenog interesa koji želimo na neki način instalirati i proizvesti u tom civilnom sektoru, to je izuzetno važno. E sad, ja ću ovdje razdvojiti dvije stvari. Zaklada u ovom svom izvještaju govori o tome da uređuje ili ureduje, utječe na stvaranje infrastrukture za rad civilnog društva i prati što se u tom sektoru događa. Ako ovaj izvještaj gledam kroz te kriterije, onda je on dobro napravljen, rekao bih čak da mi se svidio zato što je napravljen ilustrativno na, koliko je to uopće moguće tako reći, na moderan način i zbog toga mi ćemo ovaj izvještaj podržati. Ima jedan nedostatak koji se odnosi na ovaj izvještaj, ali koji se u istoj mjeri možda još više odnosi na razumijevanje uloge zaklade koju ću ja ovdje reći i čini mi se da bi možda u budućim izvještajima o tome trebalo također povesti računa. Zakladu razumijemo kao onu instituciju, s obzirom na mogućnost da utječe na događanja i s obzirom da daje novce, dakle može utjecati i na stanje u tom sektoru, a to onda znači da bi u ovakvim izvještajima trebalo koliko god je moguće iz pozicije koja se iz zaklade može vidjeti da se da ocjena stanja u tom sektoru, da se zna u kom smjeru ide razvoj civilnog sektora, da se zna koji su društveni uspjesi, a koje su slabosti da u ovom Domu inače u društvu znamo gdje treba praviti intervenciju, gdje su slabosti jer vi to nećete sami moći proizvesti. Naprosto, zaključit ću time. Uz ovaj izvještaj koji čini mi se primarno govori o zakladi, trebalo bi da se doda i dio koji govori o stanju u civilnom sektoru pa da onda znamo na čemu smo i da vam pomognemo i da svi zajedno nekako upiremo u smjeru da se to i više razvija i bolje razvija i da to bude jači instrument civilnog društva. Neki segmenti u civilnom sektoru su jako razvijeni i jako društveno utjecajni i mogao bih reći blagotvorno djeluju u društvu. Mi taj spektar moramo širiti, a da bismo ga širili moramo podupirati. Ponavljam još jednom mi ćemo ovaj izvještaj podržati, volio bih da u slijedećim bude ovaj dodatak koji smatram koji smatram važnim. Naravno ako se složimo da to zaista jeste tako. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo predsjednice Civilne zaklade za razvoj civilnog društva, štovani gospodine iz ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je mala, ali agilna i izuzetno dobro vođena zaklada. zaklada. Dakle jedna društvena organizacija iz koje bi mnogi mogli učiti i u privatnom i u društvenom sektoru. Naime, Nacionalna zaklada koja je ustanovljena godine 2003. iz godine u godinu širi svoju djelatnost i izuzetno transparentnim izvještajima koje podnosi Hrvatskom saboru, svoj rad predstavlja Saboru i široj javnosti. Nacionalna zaklada je izuzetno mnogo učinila na poticanju volonterstva, filandropije, dobrih međuljudskih odnosa i općenito potakla je razvoj civilnog sektora u Republici Hrvatskoj na način koji naprosto nije bio moguć prije formiranja same zaklade. Na žalost Sabor na neki način kaska za tim aktivnostima, iako je donesen Zakon o volonterstvu, on je pomalo zbog svoje izbirokratiziranosti zapravo postao jedna, moglo bi se reći i barijera bržem razvoju sektora i volonterstva kao takvog. Zaklada za razvoj civilnog društva je izuzetno mnogo načinila i na razvoju društvenog kapitala kao vezivnog materijala koji pomaže ljudima da svoje ostale kapitale, kao što su financijski, fizički, ljudski stavi u funkciju unapređivanja općeg dobra. Na žalost Sabor nije puno načinio i na tom segmentu, te kažem moglo bi se razmisliti o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, pa čak i o nekim, nekih drugih zakona, kako bi se intenzivirale aktivnosti na promicanju i društvenog kapitala. Valja napomenuti u tom kontekstu da danas u zemljama zapadne razvijene demokracije i preko 70% vrijednosti kompanija počiva na nefinancijskim dobrima, dakle onome što u širem kontekstu možemo nazvati društvenim kapitalom. U uvjetima krize u kojoj se Republika Hrvatska nesumnjivo nalazi volonterstvo bi se naprosto mora sagledati u novom svjetlu, i stvoriti treba stvoriti bolje uvjete za razvitak volonterstva kako bi se i taj segment intenzivirao u rastu, promicanju, kreiranju bruto društvenog proizvoda. I u tom segmentu je izuzetno zanimljiv način na koji je zaklada pristupila i u procesu odobravanja svojih projekata, organizacijama civilnog društva. Naime tamo se i u onom upitniku koji se mora popunjavati predviđa i da organizacije civilnog društva koji traže projekte i potpore daju i nekakvu projekciju broja volonterskih sati koje će utrošiti na tim projektima. Predviđeni su i određeni indikatori na koji način se može kasnije evaluirati i uspješnost tih projekata, nakon njihove provedbe pa je vrlo malo da se onda od toga i procijeni ukupan doprinos svih ovih projekata koje zaklada financira, rastu i bruto društvenog proizvoda, a u konačnici da se vrlo egzaktno i koliko sama aktivnost zaklade, dakle tih 15-tak ljudi koje u njoj djeluju doprinosi i izlasku Republike Hrvatske iz ove krize u kojoj smo se zatekli. Zaklada je izuzetno mnogo napravila i na decentralizaciji svoga rada, tako da se sada projekti odobravaju i po regijama, jer činjenica je da lokalni ljudi, lokalne zajednice najbolje poznaju svoje i potrebe, ali i potencijale. Ovaj izvještaj koji je predstavljen Hrvatskom saboru je vrlo, vrlo detaljan, daje pregled svih projekata, daje pregled i materijalnih sredstava koje je zaklada angažirala u njihovoj provedbi i činjenica jest da bi se nešto moglo više kazati o ukupnom njihovoj zapravo, njihovoj uspješnosti i to je zaista početna točka jedne analize stanja civilnog sektora, ali samo kažem početna točka, jer u biti zaklada gospodari da tako kažem samo onim segmentom kojim može financirati projekte civilnog društva na inicijativu organizacija koje se na te projekte javljaju. Naime, nikoga se ne može da aplicira na nekakav projekt ukoliko ne želi. Nadalje, zaklada ima vrlo dobro razrađen mehanizam i prosudbe tih projekata, pa je i tu čest čest slučaj da organizacije civilnog društva naprosto ne dobiju sredstva za svoje projekte, jer se projekti rangiraju prema uspješnosti na osnovu vrlo dobro razrađenih kriterija. I možemo reći da tu nema nedodirljivih da čak i neke poznati je udruge civilnog društva poznatije široj javnosti naprosto nisu dobile potpore zbog toga što njihovi projekti nisu dobro bili u konačnici rangirani, jer nisu zadovoljili određene kriterije. Dakle, zaklada može nesumnjivo pridodati svojom analizom analizom stanja u svom sektoru podacima koje onda treba šire obraditi vladin Ured za udruge civilnog društva, a u širem kontekstu onda i savjet za razvoj civilnog društva kako bi se dobila šira slika o stanju civilnog društva u Republici Hrvatskoj, pri čemu je važno napomenuti da civilno društvo u Republici Hrvatskoj ima vrlo, vrlo široku lepezu djelovanja koje nadilazi u one u one zapravo okoštale predodžbe o čemu se kada se o civilnom društvu govori uglavnom misli. Jer su tu inicijativa kao što je kolega Kunst spomenuo i projekti do terapijskog jahanja, pa do inkluzije, odnosno onih socijalno ranjivijih skupina u u društvo, pa do promicanja rada nekih knjižnica na nekim područjima od pojačane društvene skrbi, zatim ekološki programi u kojima ima pravih bisera iz kojih bi čak i mnogi znanstvenici mogli učiti kako se programi pišu i prezentiraju. Dakle, podržavam ovu ideju da zaklada doprinese u analizi stanja civilnog društva, ali svakako to je samo jedan segment opće slike koju bi trebalo o djelovanju civilnog društva dobiti i koju bi trebalo također raspraviti na Hrvatskom saboru. Nacionalna zaklada može biti na ponos i ugled Republike Hrvatske i mnoga tijela državne uprave, mnoge institucije Republike Hrvatske, ali i privatni sektor bi zaista mogli mnogo štošta od zaklade naučiti i na nju se ugledati. Vezano uz širi kontekst valja reći da klub SDP-a smatra da institucije Vlade Republike Hrvatske uključujući tu naravno i Hrvatski sabor bi trebao općenito više učiniti na poticanju volonterstva, na evaluaciji volonterskog rada i na intenziviranju aktivnosti da se društveni kapital jače iskoristi, potiče i promovira i da se iz hrvatske svijesti uklone oni zadnji ostaci ostataka primisli koje su nažalost bile sve do nedavno prisutne, da su zapravo udruge civilnog društva neka smetnja normalnom djelovanju hrvatskih institucija kao neke tužibabe ili nešto slično. Institucije civilnog društva jesu sol na kruhu demokracije i njih svakako treba poticati. Klub SDP-a će sa zadovoljstvom podržati ovo Izvješće o radu Nacionalne zaklade o razvoju civilnog društva, a o još nekim aspektima kao o činjenici da je Zaklada za razvoj civilnog društva već nekoliko godina za redom uspješno recertificirana po ISO 9001 shemi za sustave upravljanja kvalitetom ću reći u osobnoj raspravi. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada je na redu klub HNS-a, uvaženi zastupnik Goran BR. Izvolite. Tak piše.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo upraviteljice. Pred nama je Izvješće Nacionalne zaklada za 2008. godinu. Jedne zaklade koja kao što reče kolega Franić može služiti na ponos Republici Hrvatskoj. Prisjetimo se zaklada je osnovana prije 6 godina, ali operativno djeluje 5 godina i u tih 5 godina može se reći da se razvila u središnjem mjestu, referentno mjesto koje svojim primjerom, odnosno modelima ako hoćete i načelima, ali prije svega procedurama i kriterijima koje je uspostavila može služiti kao definitivno jedno ogledno mjesto za sve one koji se bavi redistribucijom javnoga novca. Nažalost, oni koji su se prvi trebali ugledati u funkcionalnost ali isto tako i metode i kriterije zaklade to do dan danas nisu učinili prije svega ministarstvo. U usporedbi s ministarstvima nacionalna zaklada je svemirski brod. Naime, ministarstva su i dalje ostala manje više zarobljena u svom birokratizmu, netransparentnosti, nepoštivanju rokova pa to bitno utječe i na sigurnost u civilnome sektoru u onom dijelu čije djelatnosti pokrivaju ministarstva izravnim sufinanciranjem ali jednako tako stvara i određenu zebnju među onima koji se bave poslovima u različitim podsektorima civilnoga društva a izravno su vezani za državu a nemaju tu sreću da su vezani za nacionalnu zakladu kao jednu posebnu organizaciju koja s jedne strane pomiruje interese javnoga sektora, s druge strane osluškuje standarde, kriterije i potrebe samog civilnog sektora a s treće strane pokušava izgraditi poveznice prema privatnom sektoru koji je drugdje prije svega u razvijenijem demokratskom svijetu mnogo angažiraniji u filantropiji i u sudjelovanju financiranju javno relevantnih i korisnih projekata nego što je to kod nas. Primjera te usporedbe ima više. Ja vam mogu reći ono iz vlastitoga iskustva. Naime, ono što radi Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija koje raspodjeljuje sredstva za tzv. društva prijateljstva. Dakle, čitav je niz nekoliko desetaka društava prijateljstva između Hrvatske i ostalih zemalja s jedne strane i s druge strane kad raspodjeljuje sredstva za Hrvate u inozemstvu to što se tamo događa to svih kriterija. Dakle, to su netransparentne procedure, to je čitav niz političkih i drugih pritisaka i dogovora i to je naprosto jedna primitivna razina raspodjele novca koja je postojala ranije i u mnogim drugim ministarstvima. Uostalom, sve te poteškoće, primjedbe i samog civilnog sektora dovele su do toga da se osnuje nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kao jedno tijelo koje će se odmaknuti od tih šablona, koje će se odmaknuti od političkih pritisaka i prije svega profesionalno na javno ustanovljenim dakle transparentnim kriterijima, procedurama i standardima raspodjeljivati onaj dio javnoga novca koji dolazi prije svega od igara na sreću. I u tome je zaklada u proteklih pet godina više nego uspjela. Naravno, bilo je poteškoća različitih različitih profila, bilo je i nerazumijevanja, bilo je i određenih pokušaja da se prema zakladi neke inicijative upućuju kao da se radi o mogućnosti političkoga dogovora. Zaklada hvala Bogu nije popustila tim pritiscima, oni da se razumijemo nisu dolazili iz države što je zanimljivo nego su dolazili katkad iz civilnoga sektora. Međutim, zaklada nije popuštala u tim situacijama, izgrađivala je svoje procedure, kriterije i standarde još više i još bolje. Uglavnom je uporedno proučavala što to rade drugi koji su u zakladništvu puno iskusniji, napredniji od nas i mislim da je sada došlo na jednu razinu na kojoj možemo reći da imamo definitivno barem što se regije tiče najbolju zakladu takvoga tipa. Vrlo važna dva su detalja na koja bih upozorio a to je da je zaklada ozbiljno shvatila još prije tri godine a onda počela implementirati ideju decentralizacije odnosno regionalizacije u procesu raspodjele sredstava, jer što bi rekli daleko od očiju, daleko od srca ili tko je bliže oltaru bolje čuje misu. Tako se događalo da su organizacije civilnoga društva osobito one manje, osobito one koje djeluju u manjim sredinama, osobito one koje djeluju u ruralnim područjima ipso facto uvijek ostajale negdje zakinute zbog te svoje nemogućnosti da predstave i pripreme programe na način koji bi mogao parirati sa uglednim, velikim, etabliranim tradicionalnim organizacijama koje su uvijek imale bolju logistiku i više iskustva. u tome se onda nije mogla vidjeti kvaliteta, društvena relevantnost određenog programa baš za lokalnu zajednicu. Nacionalna zaklada je tome doskočila na dva načina, prije svega otvaranjem jednog posebnog programa za partnerstvo u lokalnoj zajednici gdje je uspjela diseminirati određeni dio sredstava i izvan Zagreba iako mi moramo biti svjesni da Zagreb i zagrebačko područje inače čine jednu četvrtinu Hrvatske u svemu a u mnogim aktivnostima jednu trećinu tako da nije čudno što se mnoge stvari događaju na ovom području pa onda time i privlače više sredstava, ali opet s druge strane činjenica je da položajna renta Zagreba kao velikoga grada omogućuje mnogim akterima civilnoga društva da ovdje puno lakše, jednostavnije i brže ostvaruju svoje ciljeve u lokalnoj zajednici nego što je to na primjer u jednom Vrgorcu, Iloku, Županji ili u nekoj drugoj manjoj sredini. U tome smislu je decentralizacija bila više nego dobrodošao proces i ova ova izgradnja mreže od dakle središnje i nekoliko regionalnih zaklada omogućila je da se u u vrednovanju programa lokalnoga tipa, u vrednovanju tipa regionalnog umrežavanja, regionalnog djelovanja može mnogo više, mnogo lakše, mnogo jednostavnije izvršiti uvid u programe koji se događaju na razini lokalne zajednice nego što je to bilo do tada moguće kroz redovne programe same Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. U tome smislu mislim da je to jedna nova kvaliteta na kojoj Nacionalna zaklada mora inzistirati i dalje prije svega pomažući regionalnim zakladama da u punini što bi se reklo s punim plućima preuzmu svoj dio posla, odgovornosti pa ako hoćete i inicijative jer posao zaklada nije tek da dijele sredstva nego da i iniciraju određene promjene u prostorima međusektorske suradnje gdje je ona nužna kako bi se postigli bolji rezultati u jačanju socijalnog kapitala. I druga stvar koju bih ovdje istaknuo a to je otvaranje međunarodnoga centra za međuresorsku suradnju. To je jedan zajednički projekt praktički Vlade i zaklade, odnosno Vlada je ta koja je dodijelila prostor u Zadru a zaklada je ta koja ga je opremila i isto tako odredila mu program. Teško je za očekivati da će kapacitet toga centra biti 365 dana u godini apsolutno popunjen programima samoga centra, dakle samih programa međuresorske suradnje osobito u prvo vrijeme. Da bi centar mogao prije svega biti populariziran na pravi način, da bi informacija o njegovim kapacitetima, mogućnostima i uslugama koje može nuditi došla do što većeg broja ljudi, ljudi, udruga i građanskih inicijativa mislim da je vrlo važno da centar od prvoga dana bude otvoren i za potrebe servisiranja različitih programa samih nevladinih udruga, bez obzira radilo se o međuresorskoj suradnji ili ne. Dakle, u tom smislu da taj centar bude …/Govornik se ne razumije./…, na neki način jedno operativno sjedište različitih lokalnih aktivnosti osobito na planu edukacije, osobito na planu međunarodnog povezivanja i osobito na planu umrežavanja. A međuresorska suradnja, nezaobilazni dio je manje-više svih tih procesa. U tom smislu nadam se da Vlada Republike Hrvatske neće nastaviti zavrtati pipu, odnosno preraspodjelama unutar sredstava od igara na sreću i dalje smanjivati sredstva dosadašnjim korisnicima. Naime, vi morate znati da smo mi Hrvatski sabor nekim svojim odlukama doprinijeli tome, odnosno poslušali smo Vladu pa smo osnivanjem nekih novih recimo zaklada smanjili ukupni udio različitih dosadašnjih aktera civilnog društva, da ne govorimo o tome kako funkcionira sustav Crvenoga Crvenoga križa, šta je sa sredstvima za sport i rekreaciju, pa na koncu šta je i sa sredstvima same Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Nadam se da taj proces neće ići dalje atomiziranjem tih sredstva jer izgleda da svako malo čim se javi nekakva inicijativa netko se sjeti da to onda ide u krcatu priču o sredstvima od igara na sreću koja nažalost ne rastu tako rapidno kako bi trebalo da se pokriju potrebe svih tih sada, koji za sada sudjeluju u raspodijeli tih sredstava. Klub Hrvatske Narodne Stranke pozdravlja dakle rezultate, ne samo u 2008. nego ukupan saldo rada Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u proteklih pet godina. koristim ovu priliku reći, mislim da je kolega Gajica postavio pitanje načina utroška sredstava dodijeljenih različitim projektima i programima. Mogu reći da moje osobno iskustvo je da je zaklada izgradila jedan izrazito čvrst, tvrd ako hoćete i vrlo, vrlo decidiran sustav evaoluacije. Koji osobito u onim programima koji su višegodišnjeg karaktera praktički stalno vrši nadzor nad načinom potrošnje tih sredstava. I ukoliko se sredstva dodijeljena u tekućoj godini ne realizaciju realizaciju na način na koji je to utvrđeno samim zahtjevom, procjenom, prosudbenih tijela a onda na koncu i ugovorom o korištenju sredstava već u sljedećoj godini je veliko pitanje da li će ta udruga uopće dobiti sredstva za nastavak svog programa. Dakle, traži se vrlo visoka razina odgovornosti, discipliniranosti, pa ako hoćete, osobito kod onih velikih i profesionalnost. Jer u civilnome sektoru radi mnogu ljudi, to je veliki društveni kapital koji moramo biti toga svjesni, daleko lakše se aktivira i rješava zajednički, dakle društvene probleme nego što to radi država. I ona država koja to shvaća, koja shvaća da je civilni sektor medij kroz koji se može riješiti društveni problem tri puta jeftinije, a ako hoćete i tri puta brže, ta država izgrađuje kvalitetan, konstruktivan dijalog sa civilnim sektorom, ona koja to ne shvaća uglavnom je u konfliktu sa civilnim društvom rezultira mnogo manjim uspjesima i rezultatima na planu jačanja socijalnog kapitala i njegove aktivacije u rješavanju društvenih problema nego što bi se zapravo moglo dogoditi. U tom smislu Klub NHS-a će podržati ovo izvješće. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, a pardon, imamo jedan ispravak uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Pa gospodine potpredsjedniče, kolega Beus nam je rekao da udruge lakše ostvaruju svoje programe u Zagrebu nego u malim sredinama kao npr. Vrgorcu, Iloku i drugim malim gradovima i općinama. To jednostavno nije točno, uvaženi kolega, evo reći ć uto kao gradonačelnik grada Pakraca i u kratkim konzultacijama sa kolegom Borisom i gradonačelnikom Vrgorca udruge lakše ostvaruju svoje programe u malim sredinama, bolja je i kvalitetnija komunikacija sa gradskim i lokalnim upravama. Evo ja sam jutros imao dvije udruge prije dolaska ovdje u Zagreb Crveni križ i planinarsko društvo. I stvarno imamo jednu korektnu i dobru suradnju. Moj grad financira preko 60 udruga sa relativno skromnim proračunom i vjerojatno ne poznate probleme udruga koje imaju ovdje u Zagrebu a dovoljno je čuti njihov komentar da gradonačelnika Zahvaljujem. Dakle, sada idemo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Uvaženi zastupnik Boris Kunst, pojedinačno, a odustao Onda je na redu uvažena zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Nema je, gubi pravo na raspravu. Onda je na redu G. G. Flego, biti ću danas principijelan i doslovno onako kako piše, čitati ću svako ime i prezime kako tu piše, piše G. Flego. (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, na vašu principijelnost mi ćemo odgovarati odgovarajućom principijelnošću, pa se nadamo d ćemo svi biti zadovoljni. Hvala vam lijepa, Hrvatska je očito tranzicijska zemlja, to je zemlja koja iz jednog partijskog sustava prelazi u višestranački pluralizam. I ona se mjeri osnovnim principima političkih doktrina a to je da je država onoliko stabilna, a jednako tako i društvo koliko su zadovoljni njezini građani onim institucijama koje ta država ustanovljuje. Jednako tako se taj princip može protegnuti pa reći da su građani ili članovi društva onoliko zadovoljni koliko im politička zajednica omogućava da se samoorganiziraju u zadovoljavanju svojih interesa ili svojih potreba. A zašto je tome tako? Zato što je zapravo po svemu sudeći država u četvrtoj fazi svoga razvitka od države vladateljice, države upraviteljice, države asistentice sada zapravo već pomalo prelazi u državu intervencionističku koja intervenira u ime zajedničkih interesa protiv nekih prenaglašenih ili hipostaziranih partikularnih interesa koji su se uspjeli nametnuti. Civilno društvo je onaj okvir u kojem se građanima omogućava da svojom samoorganizacijom zadovoljavaju svoje društvene interesa ili zajedničke potrebe. je civilni, je građansko društvo jedna paradoksalna institucija u kojoj se od države traži da potpomaže ne državne, odnosno ne vladine organizacije da bi one mogle proizvoditi okolnosti koje omogućavaju državljanima da budu zadovoljni. civilno društvo je dakle onaj okvir, da ponovim još jedanput, koji omogućava svakome, i jednakom i različit6om, i bijelom i crnom i žutom i vjerniku i agnostiku i ateistu da zadovoljava u svojim udrugama svoje specifične potrebe, a da pritom te specifične potrebe nikom ne nameće nego da koegzistira s ostalima, da tolerira različitosti, da jednako tako uči od drugih da sudjeluje mnogo više nego surađuje, bez nasilja i bez nametanja, a sve to zapravo država treba štititi i omogućavati. U tom pogledu je civilno društvo onaj okvir u kojem se razvijaju osnovni elementi demokratičnosti i što god je država deficitarnija u nekim svojim djelatnostima to civilno društvo treba biti aktivnije da bi te djelatnosti nadoknadilo i na taj način omogućavalo građanima njihovo zadovoljstvo. Jednako tako, civilno društvo zapravo širi horizonte trenutačnih mogućnosti države, ono osigurava bogatstvo različitosti i doprinosi posredno, a ja bih čak rekao i neposredno, kvaliteti pojedinačnih života i zajedničkog življenja. U tom pogledu sa djelatnošću zaklade za civilno društvo ja mislim da moramo biti zahvalni, moramo biti zadovoljni. I to je, kolegice i kolege, ona čudesno zadovoljavajuća točka u kojoj se i jedan i drugi sabornice slažu. I to je onaj moment i element koji nas ispunjava gotovo konsenzualnim zadovoljstvom jer je eto postignuto nešto s čim smo gotovo svi zadovoljni. Ja ću biti sasvim kratak u tom pogledu. Meni se čini da bi možda uz ove primjedbe koje ste čuli, a civilno društvo i ova zaklada je gotovo jedina koja uči ili koja, neću reći sluša, ali koja osluškuje sugestije Sabora i slijedi ih. Možda je uz dosadašnje djelatnosti i trebalo više pozornosti posvetiti manjinama, ugroženima, osjetljivima, bilo da je riječ o kulturnim, seksualnim, nacionalnim manjinama. Jednako tako čini mi se da smo sve više izloženi poteškoćama sa dostupnošću informacija, ali kad god se borimo za dostupnije informacije, mnogo više na lokalnoj razini nego na nacionalnoj, jednako tako moramo se zalagati za zaštitu osobnih podataka, dakle osobnog dostojanstva. to bi bile možda neke sugestije da se ubuduće usmjeri jedan dio sredstava na djelatnosti koje već jesu zastupljene, ali s kojima mi se čini da je država sve deficitarnija, da bi ih trebalo nadomjestiti našom aktivnošću unutar civilnog društva. Jedino što bih još sugerirao onoj drugoj strani sabornice jest kada budemo radili rebalans proračuna da se svi zajedno založimo da civilno društvo dobije više financijske potpore od Vlade, jer što više bude sredstava to će više biti aktivnosti, a to će više biti djelatnosti i zadovoljstva građana. Uz još jednu napomenu, zaklada civilnog društva i inače civilno društvo u svojoj samoorganiziranosti doprinosi toliko potrebnoj i toliko željenoj decentralizaciji u ovoj precentraliziranoj državi, da je i to još jedan veliki plus na strani zaklade civilnog društva. A u tom pogledu ja vam želim mnogo uspjeha, uz čestitke za dosadašnji rad i želju da sljedeći put s vama bude i predsjednik upravnog vijeća. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. A sada je na redu uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospođo upraviteljice Nacionalne zaklade, gospodine predstavniče Ministarstva uprave i suradnici. Kolegice i kolege zastupnici. Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2008. godinu pregled je ostvarenja i postignuća u radu zaklade na promicanju i potpori razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. zadaća je nacionalne zaklade pružanje stručne i financijske potpore programima koji potiču održivost neprofitnog sektora međuresorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, kao i druge programe kojima se ostvaruje svrha zbog koje je zaklada i osnovana. I što saznajemo iz ovoga izvješća za 2008. godinu? Složit ću se dijelom s prethodnim govornicima koji su istakli da više saznajemo iz ovako koncipiranoga izvješća o radu i stanju u zakladi, nego li o stanju u civilnom sektoru. Ne mislim da je to veliki nedostatak. Govorim ovo kao sugestiju da se u sljedećim izvještajima koji budu podnošeni ovome Saboru da se dopuni dakle i proširi. Jer što saznajemo, evo argumenata. krajem siječnja 2008. godine Vlada je imenovala drugi saziv Upravnoga odbora Nacionalne zaklade. U ožujku 2008. godine donijeta je Strategija djelovanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2008. do U srpnju je po drugi puta upraviteljicom imenovana gospođa Cvjetana Plavša-Matić za mandat 2008.-2012. godine, na što joj ovom prigodom i čestitam. zaklada je 24. studenoga prošle godine obilježila pet godina svoga postojanja, naime na dan kad je 2003. godine registrirana. zaklada je 2008. godinu završila s 13 zaposlenih. Što je obilježilo proteklu 2008. godinu? Kako u izvješću stoji, godina je bila u znaku decentralizacije financijske potpore razvoju civilnoga društva i modelu osnaživanja regionalnog razvoja organizacija civilnoga društva, što ustvari predstavlja nastavak aktivnosti s kojima je zaklada započela u 2007. godini što posebice pozdravljam i podržavam. Što još saznajemo? Pohvalit ću i transparentnost u radu Nacionalne zaklade koja tijekom godine objavljuje kalendar natječaja, objave natječaja i poziva za iskaz interesa kako bi se organizacije civilnoga društva pravodobno informirale o mogućnostima koje za njih postoje u tekućoj godini, čime se ostvaruje jedan od principa transparentnosti. Tako je tijekom 2008. godine zaklada objavila 5 natječaja u sklopu programa dodjele financijske potpore od kojih 2 natječaja projektima organizacija civilnoga društva, za ostvarivanje institucionalne potpore stabilizaciji i/ili razvoju udruge i dva za dodjelu nagrada, razvoju volonterstva u osnovnim i srednjim školama i nagradu jedinicama lokalne i regionalne područne samouprave za razvoj sudioničke demokracije. Ova nagrada za razvoj volonterstva koja se dodjeljuje osnovnim i srednjim školama je novčana i tako ih je dodijeljeno 5 za osnove i 5 za srednje škole u iznosu od 10000 kuna. I ovom prilikom čestitam svim osnovnim i srednjim školama koje su dobile ovu nagradu za 2008. godinu i neka im to bude poticaj i njima i ostalim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za razvoj volonterstva i u 2009. godini. Nenovčane nagrade dodijeljene su za pet jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave za razvoj sudioničke demokracije u 2008. godini. Što smo saznali na ovih pet natječaja? Na ovih pet natječaja zaprimljeno je 328 prijava od kojih su 73 odbijene zbog neispunjavanja natječajnih uvjeta, je na procjenu upućeno 255 od kojih je odobreno 110. 105 za financijsku potporu i ovih 5 nenovčanih nagrada. U prikazu financijskih potpora i tu sad nedostaje i ono što su također moji prethodnici iznijeli, a to je da vidimo o čemu se radi i zašto su odbijene. Dakle, koje natječajne uvjete nisu ispunjavali zaprimljeni projekti, a onda jasno i kod ovih razlike u broju koji su poslani na procjenu i kojima je potpora odobrena ipak u budućim izvješćima molim da se malo više obrazloži i to. U prikazu financijskih potpora koje su u 2008. godini dodijeljene županijama, dakle nisu one dodijeljene županijama nego udrugama civilnoga društva na području županija dolazimo do zanimljivoga podatka. Od 355, oprostite 350 ukupno dodijeljenih potpora koje se odnose na, odobrene natječajima i pozivima u 2008. godini. Također, uključene su i one po decentraliziranome modelu kao i višegodišnje potpore. Čak 125. Dakle, kolegice i kolegice od ukupno 350 čak 125 se odnosi odnosno otpada na Grad Zagreb. Od preostalih 20 županija, a znamo da Grad Zagreb ima funkciju i grada i županije istodobno čak 11 županija ili više od 55% ostvarile su potporu za jedan do pet programa, odnosno pet potpora. Na preostalih 9 županija potpore su dodijeljene u rasponu od 8 do 48 potpora. Kolegice i kolege, razumjet ćete me da me posebno zanimalo sam u jednoj raspravi istakla je uvjerljivo na posljednjem mjestu po fiskalnim kapacitetima među svih 20 županija zajedno i sa Gradom Zagrebom. S njim se ne možemo niti uspoređivati. Ni rezultati, odnosno pokazatelji do kojih sam došla nisu me iznenadili. Kao prvo Brodsko-posavska županija ostvarila u protekloj 2008. godini 5 potpora, 4 na natječajima koje koje je zaklada objavila u 2008. godini i jednu je dobila prema decentraliziranome modelu od kojih je čak i ova jedna prema natječaju za 2008. godinu odnosi se na financiranje višegodišnjih projekata u medijskoj, nije me iznenadilo, nisu me iznenadile ni udruge koje su to dobile. To su udruge koje su prepoznate i u Brodsko-posavskoj županiji, ali jasno za svoj rad evo kroz ove potpore kvaliteti projekata s kojima se natječu dobile su i potporu iz sredstava Nacionalne zaklade. Dakle, ukupno za 5 udruga sa područja Brodsko-posavske županije dobile su 474800 kuna. Zašto ovo govorim? Zbog toga što su prihodi zaklade, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u prošloj 2008. godini iznosili 46 milijuna 212000 kuna što u odnosu na izvorni proračun Brodsko-posavske županije koji je samo nešto malo veći moramo biti svjesni s kojim ukupnim, odnosno veličinom ukupnih sredstava s kojima zaklada, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva upravlja i raspolaže i moramo biti svjesni da Republika Hrvatska i kroz ovaj način i iz ovih brojki potpomaže, odnosno pruža značajnu potporu razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. I kako mi vidim vrijeme vrijeme curi ponovit ću. Moto prošlogodišnjega obilježavanja pet godina rada Nacionalne zaklade bilo je važno imati podršku. i ova moja rasprava ide u prilog tome da Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva ima potporu i nas ovdje u Hrvatskome saboru. A sugestije i primjedbe koje sam iznijela samo su u cilju poboljšanja izvješća koje zaklada dostavlja

pred nama je Izvješće Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2008. godinu zaklada je osnovana 2003. godine, dakle u prošloj godini obilježila je petu obljetnicu svog djelovanja. Njena misija je promicanje i potpora razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj, a svojim djelovanjem teži ostvarivanju aktivnog građanstva u razvoju modernoga, demokratskoga i uključivoga društva u Republici Hrvatskoj. Ciljevi Nacionalne zaklade su poticanje građanstva na aktivnije uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, izgradnja kapaciteta civilnog društva, razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnog društva, razvoj društvenog poduzetništva i zapošljavanja u neprofitnom sektoru, povećanje utjecaja civilnog društva u procesima donošenja raznih oblika javne politike. Vrijednosti na kojima počiva vizija nacionalne zaklade i njezini ciljevi su poštivanje ljudskih prava, javnost djelovanja, odgovornost, suradnja, djelokrug svih sudionika i razvoja zajednice, informiranost, tolerancija i poštivanje različitosti i ne nasilje. Kao što sam već rekla, prošle godine nacionalna zaklada obilježila je svoju 5. obljetnicu rada uz moto "Važno je imati podršku". Uspješno je završila i svoju 5. godinu rada koja je bila u znaku decentralizacije financijske potpore, razvoju civilnog društva i modela osnaživanja regionalnog razvoja, organizacija civilnoga društva. Tim modelom nacionalna zaklada, financiranje kratkoročnih građanskih inicijativa kroz natječaj "Naš doprinos zajednici" provodi u partnerstvu sa još 4 regionalne zaklade, dakle u Osijeku, Puli, Splitu i Zagrebu. Na taj način izgrađuje i jača društveni i financijski kapital zajednice, što je ključna karika njezina održiva razvoja te povezivanja i aktiviranja građanki i građana čime se povećava razina njihove uključenosti, zauzetosti i solidarnosti u poticanju razvoja zajednice u kojoj žive. Program regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacije civilnog društva na lokalnoj i regionalnoj razini predstavlja ispunjenje jednog od ključnih strateških ciljeva nacionalne strategije, stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i mjera koje su vezane uz ujednačavanje regionalnog razvoja, organizacija civilnog društva u Republici hrvatskoj. Izuzetno je važno ovdje istaknuti, a to je navedeno i u ovom izvješću za 2008. godinu, da je nacionalna zaklada omogućila zapošljavanje 704 osobe, a 4462 volonterke i volontera uključila je u projekte razvoja lokalne zajednice i demokratizacije hrvatskog društva. Ovdje se, evo još želim kratko osvrnuti na udruge civilnog društva, dakle koje dobivaju potporu. Ja ću vrlo kratko spomenuti naravno udruge osoba s invaliditetom koje možemo vidjeti u izvješćima da se i one nalaze na popisu udruga koje su dobile nekakav oblik potpore. izuzetno je važno imati podršku, ja bih rekla, osobito je ta podrška potrebna udrugama osoba s invaliditetom jer kako bi se uopće prijavile na nekakav natječaj za ostvarivanje bilo kakve potpore, bilo je prethodno potrebno osnažiti ljude u tim udrugama koji do prije, evo nekoliko godina nisu znali niti napisati, popuniti dokumentaciju za natječaj, niti napisati projekt. Ovdje želim stoga i zahvaliti, mislim da je i to izuzetno dobra suradnja Vlade Republike Hrvatske i nacionalne zaklade i udruga osoba s invaliditetom jer je krovna organizacija udruga osoba s invaliditetom, zajednica saveza osoba s invaliditetom krenula s projektom osnaživanja osoba s invaliditetom u udrugama. Jedan od projekata koji je financirala Vlada putem Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je bio upravo taj da se udruge, odnosno osobe s invaliditetom koje rade u njima osnaže na način da znaju popuniti dokumentaciju na natječajima i da znaju napisati projekte. Na taj način su evo i one uspjele ostvariti potpore i na natječajima Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Pa kao što su već kolege prije mene ovdje spomenule, moram i ja evo istaknuti neke od njih kao što je terapijsko jahanje, dakle udruga "Krila" u Zagrebu. U početku je bila samo ona, a danas već imamo i Udrugu za terapijsko jahanje u Sisku čini mi se i jednu u Karlovcu. Udruga studenata "Zamisli", Udruga za pse vodiče i mobilitet koja je eto taj način isto osnažena da su ljudi koji su bili zaposleni tada pa evo još su i danas u Udruzi za pse vodiče i mobilitet putem ovakvog osnaživanja i ovakvog vida potpora smogli snage i hrabrosti da krenu u jedan izuzetno snažan i veliki projekt koji sad u ovom trenutku možda nema direktno veze sa nacionalnom zakladom, ali vjerujem da je nacionalna zaklada i tu upravo dala podršku i toj udruzi jer su, kažem smogli snage i hrabrosti i uz potporu i Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske krenuli u jedan izuzetno velik projekt, a to je je Centar za pse vodiče i mobilitet koji evo, danas obilježava i svoju prvu godinu uspješnoga rada. Evo, vrijeme ističe, ja ću još samo na kraju vama ravnateljice i cijeloj zakladi za razvoj civilnog društva poželjeti i nadalje uspješan rad i evo ja ću i sljedeće godine kad budemo raspravljali o izvješću za ovu godinu biti izuzetno zadovoljna ako na popisu potpora vidim još više udruga osoba s invaliditetom. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo Plavšan Matić, kolegice i kolege zastupnici. Htio bih se posebno osvrnuti na dva segmenta ovog izvješća o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva koji smatram da su javnosti možda nedovoljno poznati i prezentirani, a izuzetno su važni. Prvenstveno to je činjenica da je Zaklada za razvoj civilnog društva bila prva javna ustanova koja je dobila certifikat i sa 9 tisuća i jedan za proces upravljanja projektima projektima financiranja projekata civilnog društva. Taj važan međunarodni certifikat koji je dodijelila međunarodna certifikacijska kuća, u jedno akreditirana i u Republici Hrvatskoj, dakle ima dvostruki da se izrazimo legitimitet i međunarodni i hrvatski, a sama je certificirala zakladu je izuzetno važna činjenica u životu i radu zaklade. iz teorije sustava upravljanja je poznato da organizacije koje imaju dobro osmišljen, proveden proces sustava upravljanja kvalitetom na duži rok, dakle na rok od nekoliko godina, a to se upravo sada desilo, jer evo zaklada već nekoliko godina ima i jedan certifikat, da to sve dovodi do znatnog smanjivanja nereda, entropije u samoj organizaciji i posljedično dolazi do smanjivanja troškova ukupnog poslovanja. Stoga je zaklada jedan od oglednih primjera u Republici Hrvatskoj kako se i na taj način štedljivo postupa sa društvenim sredstvima, štedi državnom proračunu i taj novac usmjerava na onaj osnovni poslovni proces

ustanova mora imati misiju i viziju. Pa iako se misija i vizija zaklade može lako provjeriti na internetskom portalu, ipak valja ih ponovo spomenuti, da je vizija nacionalne zaklade, da svojim djelovanjem teži ostvarivanju aktivnog građanstva u razvoju modernog, demokratskog i uključivog društva u Republici A njena misija, koja proizlazi iz vizije jest promicanje potpora razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj, što je u skladu sa zakonom po kojim je zaklada i osnovana. Sukladno tome kao što sam već ranije napomenuo, mnoga tijela državne uprave trebala bi se ugledati na zakladu, možda čak tamo potražiti i iskustva i i tražiti savjete da se i sama certificiraju, jer u Hrvatskoj su svega nekoliko ministarstva certificirana po isto certificirana po isto 9 tisuća jedan certifikatu. To je prvenstvo Ministarstvo pomorstva, prometa i veza jer bez tog certifikata naši pomorci ne bi mogli uopće na strane brodove se niti ukrcavati, ali niti na naše. Zatim, Ministarstvo znanosti, itd. Međutim tu hvalevrijednu inicijativu bi trebalo svakako širiti, jer potiče transparentnost djelovanja, transparentnost proračuna i učinkovito i odgovorno gospodarenje društvenim sredstvima. Poslovanje zaklade se ogleda i u još jednom vrlo, vrlo važnom segmentu kao promišljeno i domaćinsko. od početka svoga djelovanja koristi operativne sustave linux na svojim računalima, dakle besplatnu programsku podršku, koristi open office kao kao programski paket koji zamjenjuje slične, ali komercijalne, mnogo skuplje, ali ne i bolje programske pakete za obradu teksta, računalne obrade, prezentacije itd. Dakle, i u tome se vidi jedno sustavno promišljanje i jedan dalekosežni pristup Zaklade za razvoj civilnog društva svom ukupnom poslovanju. I kao kruna toga valja istaknuti i činjenicu da Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva nudi računalni program za udruge pod nazivom točno to, koji se može i preuzeti sa njihovog portala, a taj je program namijenjen da udrugama olakša upravljanje njihovim poslovnim procesima, uključujući i financijske procese, dakle na dugi rok im smanjuje troškove poslovanja tako da udruge se mogu poslužiti, odnosno posvetiti onome osnovnom u svome djelovanju. Dakle, iz ovih nekoliko primjera se vidi vrlo, vrlo osmišljen i sustavan pristup djelovanja zaklade kao odgovornom gospodarenju sredstvima koje im društveni proračun i mi usvajanjem budžeta dodjeljujemo, a također zaklada svojim djelovanjem i pomicanjem, promicanjem volonterstva na koncu kao što sam rekao i u uvodnom govoru u ime kluba doprinosi i ne samo općem društvenom dobru i razvoju društvenog kapitala, već na onoj naprizemnijoj razini pomaže i rastu bruto društvenog proizvoda kojeg bi zapravo trebalo, štovana gospođo Cvjetana Plavšan Matić, sustavnije prezentirati da se u biti vidi taj vaš doprinos i da ne budete skromni u tom pogledu, jer je to na dobrobit svih nas. Ja se duboko nadam da u rebalansu proračuna koji nam slijedi ćemo mi kao saborski zastupnici smoći snage ne rezati sredstva koja su namijenjena zakladi zbog toga što se to može višestruko oplemeniti i vratiti kroz znatne uštede samoj Vladi i široj društvenoj zajednici. Ja vam čestitam na vašem radu. Nadam se da ćete i sljedeće godine biti barem ovoliko uspješni ako ne uspješniji. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Vlade. Evo ja samo kratko. Gotovo svi kolega na samom početku rekli koliko je značajna uloga Nacionalne zaklade i zato je dobro zaista da ste 5 godina evo svog rada obilježili motom "Važno je imati podršku". Vjerujem da iz ovih rasprava danas ste vidjeli da kolege zastupnici daju podršku radu ove zaklade, a prije svega nitko do sada pa moram ili sam to propustila, ispričavam se ako jesam, nije napomenuo na neobičan izgled vašeg izvješća, potpuno neobičnu metodologiju kojom nas zaklada izvješćuje o svom radu, poput jednog biltena, ja bih rekla tiskovina koje se eto tako simpatično i čitaju, ali iz kojih je vidljiv cjelokupni rad zaklade, pa ja bih rekla ne samo u 2008. ovo je izvješće za 2008. ali gotovo svih 5 godina vašega života. Nesporno je da zaklada ima zaista značajnu ulogu u demokratizaciji i razvoju civilnog društva, da je utjecaj građana kroz rad udruga civilnog društva na cjelokupni život na javnu politiku velik, da upravo u ovih posljednjih godina razvojem i povećanjem broja udruga. Ja ovdje neću govoriti o svim udrugama, jel ono što kažemo ponekad udruge civilnog društva nastaju poput gljiva poslije kiše. Ali veliki dio, veliki broj udruga koje i vi ističete u ovom vašem izvješću, ima zaista značajnu ulogu. I moje kolege su upravo istaknuli značaj ovog područja. Važno je da je i zaklada prije svega istaknula i podvukla da je rad volontera vrlo značajan u Hrvatskoj i ova brojka od 4 tisuće 462 volontera uključene u rad u rad udruga civilnog društva, je zaista velika brojka. Poglavito je to važno, a govorim iz saznanja lokalne zajednice, gdje se sve više mladih upravo u ovim udrugama javlja kao volonteri za rad u humanitarnim udrugama. Vrlo značajno upravo za mlade ljude. Važno je istaknuti kada sam spomenula lokalnu zajednicu da je vaš doprinos u suradnji sa lokalnom zajednicom velik. ja ću ga zvati članka, jer liči poput novinskog članka, možemo saznati da ste pokrenuli i nagradu koja ima naslov "Zajedno za bolje". Zajedno za bolje svakako za bolji život naših građana, ali i za jednu suradnju između civilnog sektora i ja bih rekla društvenog državnog sektora. Upravo ta nagrada je poticaj malim sredinama. Ovdje sam pronašla jednu malu općinu, ali vrlo snažnu, koja zaista puno radi za svoje građane kroz rad ovih udruga, to je općina Jasenovac koja je dobila tu nagradu. Nećete vjerovati veliki dio, oni imaju mali proračun svoje općine, ali jako puno ostvaruju kroz rad svojih udruga, upravo javljanjem na natječaje ne samo kod vas u zakladu, nego u razna ministarstva. Dakle, to je jedan dobar primjer kako se lokalna zajednica može, a na kraju krajeva i mora uključiti u svakom slučaju radi poboljšanja i uvjeta i života svojih sugrađana. To znači da ne očekuju udruge da će dobiti sve iz svojih proračuna, da će im sredstva biti osigurana, nego da će ponuditi jako dobre programe koje će prepoznati i zaklade razne, poglavito poglavito vaša. Ali i rekla bih i ministarstva i drugih koji pružaju ovakvu podršku udrugama lokalnog društva. Važno je istaknuti i tu ću vas zaista pohvaliti što je zaklada u ovim 5 godina na neki način, ne na neki način, nego sigurno decentralizirala svoja sredstva i povjerila kako su rekli u 4 ova regionalna odjela u Splitu, Osijeku, Puli, jeli Zagrebu nadležnost dodjele financijskih sredstva. Jer kao što su i moje kolege rekli, važno je biti što bliže lokalnoj zajednici i prepoznavati rad ovih udruga. Evo posljednji dio izvješća je ustvari ovaj financijski dio izvješća, koji govori o broju odobrenih potpora po programima i i dodijeljenih financijskih sredstava. Vidljivo je međutim i tu mislim da je kolegica Bilić Vardić istaknula, da se možda iz ovog financijskog dijela upraviteljice ne vidi dovoljno zašto neke od ovih udruga koje su se javile na natječaj za dodjelu financijske potpore, zašto tu potporu nisu dobile? Možda kada razgovarate s ljudima na na terenu, ja bih rekla, u lokalnoj zajednici često se pitaju, zašto mi nismo dobili? Puno ste učinili na edukaciji i kolegica Lukačić je rekla, na edukaciji ja bih rekla kako napraviti jedan dobar program, kako ga ponuditi, kako ga osmisliti. I tu zaklada ima svoju značajnu ulogu. Ali vas molim zbog svih onih koji pitaju zašto ja nisam dobio određena sredstva, a mislim mislim da mi je program bio dobar. Molim vas, ako možete, a to sam istaknula i na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjima, raspravljajući o ovom izvješću, da upravo u sljedećim izvješćima negdje navedete da je toliki broj potpora ovdje i programa bio ponuđen, da su odbijeni iz razloga tih, tih i tih, da bi tu nedoumicu u udrugama otkrili, jer zaista ne mogu svi programi biti dobri, da navedete možda i transparentnije te kriterije po pojedinim područjima, jer onda će sve te nedoumice koje sada među udrugama kruže vjerujete uz ovako dobro izvješće biti i otklonjene. I možda samo jedna sugestija na kraju, dobronamjerna. Uz ovako izvješće koje se lako čita rekla sam i simpatično je, možda u sljedećim izvješćima, a to je bio i zaključak, prisjetit ću vas i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da osim ovih podataka o odobrenim, odobrenim, neodobrenim i zašto neodobrenim projektima možda na neki način za saborsku raspravu barem ovaj financijski dio sažmete na jedan metodološki i drugačiji način da bi bio malo prihvatljiviji i da bi mogao zaokružiti cjelokupnu ovu problematiku. Evo, svakako da ovo izvješće treba podržati. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovana kolegice. Samo sam htio reći da postoje jasni kriteriji za evaluaciju projekata koje Sad bar nisam ništa sporno govorio. Dakle, postoje jasni kriteriji za evaluaciju projekata koje zaklada financira i naprosto se onda nakon evaluacije stvori jedna rang lista a druge prema meni dostupnim informacijama mogu dobiti na uvid te recenzije tako da se to zaista ništa ne skriva i ne bi smjelo Doista su i kriteriji i dostupni na web stranicama prilikom raspisivanja natječaja i u biti zaista udruge mogu dobiti sve te kriterije na uvid i prije i poslije i tijekom predlaganja svojih projekata. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, kad je kolega mene upozorio da postoje kriteriji na web stranicama. Ja znam da postoje kolega ali nisam mislila na to i ništa zlonamjerno. Kad razgovarate sa udrugama civilnog društva onda upravo ono ja mislim da gospođa Matić je znala što govorim jer sam to govorila i na odboru. Upravo udruge mogu reći zašto skrivati popis eventualno udruga koje nisu napravile dobar program, koje ne zadovoljavaju te kriterije jer onda i vi kao zastupnik iz pojedine lokalne zajednice možete reći ajmo ništa se ne skriva, ništa nije nedopustivo, svatko ima pravo na pogrešku, niste dobro napravili program, trebate zadovoljiti te i te kriterije a ovako nigdje nemamo nikakve obavijesti koliki broj udruga a više od stotinjak udruga nije zadovoljilo te kriterije, zašto skrivati njih. Zahvaljujem. Imamo još jednu raspravu pojedinačnu uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. predstavnici Ministarstva uprave. Evo, prema atmosferi u ovoj dvorani činilo bi se da se ne raspravlja o nečem važnom i prema financijskom iskazu sredstava koja su utrošena u prošloj godini isto bi se reklo da se ne raspravlja o nečemu što je jako važno. Međutim, moja ocjena ne samo prošlogodišnjeg rada Nacionalne zaklade nego ukupnost proteklih pet godina je da doista se radi o nečemu što je izuzetno važno za Hrvatsku ne samo za civilno društvo nego za demokraciju u cjelini jer iznad ovoga što je dakle zaklada utjecala na razvoj civilnog društva ja mislim da je upravo time utjecalo se na razvoj demokracije u cjelini u Hrvatskoj i na razvoj društva u cjelini u Hrvatskoj. I ovo izvješće i rad Nacionalne zaklade zaslužuje i zasluživao bi puno više pažnje ne samo u raspravi u nacionalnom parlamentu nego uopće u javnosti. Nažalost, za zakladu te pažnje javnosti nema dovoljno ili toliko zato jer nema niti jedne afere. Bilo bi puno lakše zakladi se naći na naslovnim stranicama novina i medija kada bi bilo tamo nekih afera ili nekih problema. Toga sa zakladom nema pa zato nažalost zaklade nema niti na naslovnim stranicama a zaklada doista zaslužuje izuzetno veliku pažnju jer je jako puno doprinijela razvoju civilnog društva, razvoju nevladinih udruga jer je činila neke stvari za njih a to je dakle da je podupirala rad nevladinog sektora, da je poticala rad nevladinog sektora, da je poticala suradnju nevladinog sektora međusobno, da je poticala suradnju civilnog društva i pronalaženju partnera u Vladinom sektoru pri čemu se ovdje pod Vladinim sektor podrazumijeva i lokalna lokalna samouprava i uprava. Ono što je dodatno činila zaklada a to je da je prepoznavala uspješne, da je uspješne prepoznavala i isticala i isticala je najbolju praksu uspješnima, i u konačnici dodjeljivala je nagrade i priznanja uspješnim projektima, uspješnim udrugama i uspješnim pojedincima koji su se izdvojili iznad prosječnosti u radu nevladinog sektora odnosno civilnog društva. jedan ogromni posao koji je napravljen, koji je nevidljiv ali koji poput jedne velike ispletene mreže trenutno u Hrvatskoj svakodnevno čini dobre stvari za građane Hrvatske, dakle ušlo je civilno društvo nadomješta ono što inače Vlada ne čini ili ne može činiti, ili nije u Vladinom sektoru da čini. Civilno društvo radi dobro tamo gdje Vlada ili lokalna samouprava to oglušuje se ili ne radi. Ono što civilni sektor čini to je dakle da prepoznaje potrebe građana upravo u onom dijelu gdje se radi na izjednačavanju mogućnosti manjina u najširem smislu gledano i uključivanju mladih u proces donošenja odluka koje mogu biti političke odluke ali mogu biti dakle i odluke da sudjeluju u sudioničkoj demokraciji na lokalnoj samoupravi, da mladi dakle utječu na donošenje odluka ili sami iniciraju, ili sami rješavaju neki od svojih problema. Upravo pozitivni primjeri iz grada i županije iz koje ja dolazim govore o tome gdje su udruge mladih uz potporu nacionalne zaklade i drugih zaklada ili drugih fondova i mogućnosti dobivanja sredstava riješili neke za njih ogromne potrebe ili probleme, oformili su se, ojačali su svoj administrativni kapacitet odnosno osposobili su se za pisanje projekata, dobili su sredstva. Tim sredstvima su primjerice uredili nekoliko prostora u kojima sada djeluju a danas dobivaju dodatna sredstva gdje organiziraju vrlo značajne akcije i manifestacije u gradu Koprivnici, u Koprivničko-križevačkoj županiji upravo usmjerene na mlade na način da ih motiviraju da sudjeluju u procesu donošenja odluka na način da im organiziraju, motiviraju i da aktivno provode svoje slobodno vrijeme ili na način da rješavaju neke svoje druge probleme. Isto tako, ovdje bih posebno istaknuo dva programa. Jedan je program ruralnog razvitka gdje je dakle jedna udruga za koju vjerojatno nikada ne bi čuli a to je .../Govornik se ne razumije./... ruža dobila sredstva i organizirala jednu manifestaciju gdje danas veliki broj građana iz regije dolazi na tu manifestaciju a oni su se sami potaknuli i počeli su razmišljati o tome kako da unaprijede kvalitetu života u svojoj mikrosredini mikrosredini jer se radi o jednom malom mjesnom odboru na rubu grada. I drugo je program koji se odnosi na program regionalnog razvoja gdje dakle postoji pet podprograma, u našoj županiji je to program …/Govornik se ne razumije./… koji provodi jedna od izuzetno aktivnih udruga iz Križevaca je dakle osposobila i ustanovila potpune komunikacijske kanale i mogućnosti da oni koji do dana današnjega nisu još uspjeli se ili osnovati ili podići svoju razinu sposobnosti da apliciraju na projekte ili koji ne vide kako bi to mogli činiti, dakle da im pomažu od toga da definiraju opći projekt, da definiraju ideju, ali onda nakon toga da tu ideju i napišu i apliciraju i pomognu im da provode, provode taj projekt. Dakle, doista, rad nacionale zaklade je za svaku pohvalu, ja se nadam da ove dobre riječi koje smo čuli tijekom današnje rasprave će se pretočiti u potporu Vlade na način da će i Vlada i u ovim teškim vremenima ne smanjiti nego povećati ova sredstva jer učinci su nemjerljivi, oni su mnogostruko veći od onoga što se financijski izdvaja u rad zaklade i oni su dugoročni, dakle, oni nisu danas dam novac, sutra imam korist nego ono što Vlada a onda i nacionalna zaklada udrugama investira u razvoj civilnoga društva ili programe koje provodi civilno društvo dugoročno i trajno se vraća zajednici bez obzira da li na lokalnoj ili na nacionalnoj razini i dugoročno stvara novu dodanu vrijednost ovoga društva, a to je dakle podizanje kvalitete građana u lokalnoj zajednici ili lokalnoj zajednici ili na nacionalnom nivou. Kao što se, kao što nacionalna zaklada ističe primjere dobre prakse civilnog društva, odnosno udruga i pojedinaca tako bi bilo dobro da mi sada istaknemo da je nacionalna zaklada doista primjer najbolje prakse onoga što ova država čini i bilo bi dobro da deklaratorno poželimo i zatražimo da ovaj primjer nacionalne zaklade bude doista pokazatelj i nekim drugim zakladama ili da bude pokazatelj nekom drugom vladinom dijelu sektora kako se treba ponašati prema javnom novcu i kako taj javni novac treba transferirati vrlo jasno i javno i transparentno prema korisnicima toga javnog proračunskog novca ali nakon toga onda i tražiti kontrolu kako je taj javni novac utrošen i vidjeti da li treba i nadalje podupirati ili treba dakle staviti na čekanje, odnosno reći da se treba podići administrativni kapacitet onih koji su aplicirali za ta sredstva. Prema tome, kao što vi dodjeljujete priznanja najbolje prakse, evo dozvolite mi da ja osobno a nadam se da će kolege to sa mnom podijeliti da vama podijelimo isto tako priznanje najbolje prakse kako se to radi na dobrobit građana i zajednice u cjelini. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku, gospođa zastupnica i potpredsjednica Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, pa samo mala replikica, odnosno nadopuna, neka vrsta nadopune možda na kolegu Mršića. On je izrazito pohvalnim riječima govorio o radu zaklade i doprinosu koji na taj način zaklada daje razvoju civilnog sektora ali onda to znači i razvoju društva i demokratizaciji, demokratizaciji, jačanju društva. Kolega Mršić napravio je jednu malu paralelu i zatražio je zapravo od države da to shvati i razumije na pravi način i da to usprkos teškoćama financijski istinski podupre. Ono što sam ja htjela ovdje reći, pridružujući se svim pozitivnim ocjenama bez ikakve glorifikacije jer mislim daje ovo jedan kontinuitet, ali doista pridružujem se svima onima koji su ovdje istaknuli jednu pozitivnu ulogu, jedan primjer racionalnog dobrog poslovanja, funkcioniranja sa relativno malo novaca i izvlačenje maksimalnog efekta iz njih, iz tih novaca. S druge strane, velim, povućena je paralela sa državom, spomenuta je država ja bih ovdje samo htjela reći da je upravo kroz funkcioniranje zaklade ili kvalitetno, efikasno funkcioniranje zaklade gdje se također raspolaže sa uvjetno rečeno javnim novcem i s druge strane funkcioniranje države koja tako, isto tako kroz ministarstva i različite druge institucije podupire razvoj civilnog društva ali izrazito i zamjetno manje efikasno nego što to radi zaklada. Ja sam ovdje htjela reći da se država treba ugledati, organizacijski i funkcionalno na to kako funkcionira zaklada i onda ćemo doći do ušteda u državnom proračunu, u javnom novcu, imati ćemo veći efekt i smanjiti troškove. Odgovor gospodin Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa kolegice Antunović, ja sam doista govorio iz osobnog iskustva rada sa zakladom i impresije koje mi prenose udruge koje su do sada radile sa zakladom i osobnih iskustava rada sa predstavnicima nekih drugi koji raspodjeljuju, dodjeljuju javni novac. I u potpunosti se slažem sa vama, dakle, da za razliku od zaklade koja ima potpuno jasne kriterije, potpuno jasnu proceduru, koja objavljuje sve svoje zaključke gdje se mogu dobiti ocjene, odnosno evaluacije svih projekata za ovo malo novaca s koliko zaklada raspolaže za veliku veličinu drugog dijela novca koji se odnosi, koji imamo u državnom proračunu i koji se transferira, uglavnom je na djelu politička diskrecija, dakle, bez jasnih, javnih kriterija i bez obrazloženja zašto netko jeste a netko nije dobio i zašto netko može a netko ne može. I upravo iz toga razloga sam …/Govornik se ovaj primjer dobre prakse se proširi i u Vladinom sektoru. Jer zaklada je učinila jako puno, dobroga u nevladinom sektoru jer je naš nevladin sektor, dakle, brojne udruge prihvatile i primjenjuju principe transparentnosti i rada kao što to zaklada radi ili kao što to zaklada od njih traži. E sada bi bilo dobro kada bi zaklada mogla činiti isti takav utjecaj i prema Vladinom sektoru dakle, da utječe i na Vladu, da ovaj primjer dobre prakse primjenjuje i sama.

Cvjetana** Gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Ja vam se iskreno zahvaljujem na ovoj raspravi, jer mislim da je pokazala ustvari s jedne strane vašu podršku našem radu što je nama izuzetno važno, ali naš rad nije zbog nas nego zbog koju pružamo organizacijama civilnog društva. I s druge strane pokazala je i određene konkretne prijedloge koje ćemo mi svakako uvažiti, jer mislim da je naše izvještavanje u ovom Visokom domu izuzetno važno. Tako da ćemo posvetiti pažnju iduće godine kada je i godina kada ćemo provesti odnosno vas izvijestiti o stanju razvoja civilnog društva, s obzirom da mi svake dvije godine radimo jedno vrlo opsežno, longitudinalno istraživanje baš o stanju razvoja civilnog društva. To je preskup proces da se radi svake godine. Radili smo ga u 2007. godini na uzorku od gotovo tisuću organizacija i radit ćemo ga sada u ovoj 2009. godini tako da će izvještaj iduće godine, našeg rada, sadržavati i taj dio vezan uz analizu stanja razvoja civilnog društva u Hrvatskoj. I sigurno ćemo više prostor posvetiti i ovom izvještavanju vezanom uz regionalnu pokrivenost, odnosno uz ovaj segment koji pokazuje koliko se iz pojedinih županija organizacija civilnog društva prijavljuje na naše natječaje, a koliko ih dobiva potporu. Da bi mi i tu povećali ustvari broj organizacija koje se javljaju iz pojedinih županija, mi ćemo svakako još više intenzivirati rad sa regionalnim mrežama, znači da oni njih uče, educiraju one male organizacije da budu sposobne da se jave na ovako velike i zahtjevne natječaje. I činjenica je da mi raspolažemo velikim sredstvima. Za nas je to stvarno veliki novac i mi vrlo odgovorno pristupamo tom novcu, ali činjenica je i da je to samo 7% ukupnih sredstava koje Vlada Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave daju za različite projekte i programe organizacija civilnog društva. Ovaj segment izvještavanja vezan uz to zašto neke organizacije nisu dobile potporu je isto nešto što ćemo uključiti u izvještaj, ustvari u analizu zašto nisu dobili, ne objavljujući podatke o tome koje organizacije nisu zadovoljile, nego analizu zašto nisu prošli pojedini krug procjenjivanja. Evo, hvala vam lijepo na raspravi.